Borist hafa bréf frá Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur og Oddnýju G. Harðardóttur um að þær muni ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá varaformanni þingflokks Pírata um að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir verði fjarverandi á næstunni.

Halldór Auðar Svansson, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Indriði Ingi Stefánsson hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju.

Einnig hefur borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj.1394, um stýrihóp og sérfræðingateymi um heildræna endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni.

merkilegt nokk, um verndartolla á franskar kartöflur. Mig langar að spyrja forseta, þar sem ráðherrar biðja oft um framlengingu á því að svara fyrirspurnum frá þinginu, hvort það gerist í einhverjum tilfellum að forseti segi nei

árið 2019, þar sem ég fer fram á að við komum á fót hagsmunafulltrúa fyrir eldra fólk, þótt fyrr hefði verið. Þrívegis mælti ég fyrir nákvæmlega þessu máli og mig langar að lesa hér upp þingsályktun um hagsmunafulltrúa eldra fólks sem var samþykkt af 54 þingmönnum, öllum þingmönnum sem voru til staðar í þeirri atkvæðagreiðslu, að

til þess að við komum á þessu embætti og fylgjum eftir skýrum vilja löggjafans í þeim efnum?

enda mikilvægt mál og fjallar í grundvallaratriðum um það hvaða aðgang eldra fólk hefur að upplýsingum, bæði hvað varðar réttindi þess en líka það sem varðar almenna upplýsingagjöf

Starfshópurinn er reyndar ekki búinn að skila mér sinni niðurstöðu en mér er ljúft og skylt að greina frá því sem þau hafa lagt til við mig og ég veit að verður niðurstaða hópsins, en það er að

í rauninni með þeirri ágætu verkefnisstjórn sem hefur verið að undirbúa þingsályktunartillögu sem ég mælti fyrir hér fyrir páska um aðgerðaáætlun í málefnum hvað varðar þjónustu við eldra fólk. Þar inni hafa endað tvær aðgerðir, annars vegar sem snýr að aukinni upplýsingagjöf og þjónustu við heilabilað fólk og aðstandendur þess og hins vegar almennt um hvernig eldra fólk getur nálgast upplýsingar um réttindi sín og skyldur. Þannig að niðurstaðan hjá hópnum er sú að fresta því að koma á hagsmunafulltrúa eldra fólks með frumvarpi, eins og hv. þingmaður nefndi hér áðan, og láta reyna á það að þessar tvær aðgerðir í aðgerðaáætluninni Gott að eldast

Það er einfaldlega niðurstaða þessa starfshóps að það sé skynsamlegra að byrja með þessum hætti. Starfshópurinn er hins vegar ekki að segja að það muni ekki að segja að það muni aldrei verða eða það sé óskynsamlegt að hér yrði komið á fót embætti hagsmuna fulltrúa eldra fólks heldur að ráðast í þessar aðgerðir sem eru einmitt til þess gerðar að vinna gegn jaðarsetningu eldra fólks og alveg ljóst að það sem hv. þingmaður nefnir hér um að fólk sé nr. 100 í röðinni o.s.frv., sem er ágætis myndlíking fyrir sumt af því sem má segja að skorti á í þjónustu, ekki síst þegar kemur að upplýsingaöflun eða því að fólk sé meðvitað um réttindi sín. Þá er þessum aðgerðum, í aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk, einmitt ætlað að bæta úr þessu. Ég biðla til hv. þingmanns að við gefum þessum aðgerðum tveimur, sem eru í þeirri ágætu aðgerðaáætlun, rými til þess að við fáum niðurstöður og gögn til að geta þá tekið þetta mál upp aftur ef þurfa þykir.

Virðulegi forseti. Þrálát verðbólga sem er langt yfir markmiði Seðlabankans og hækkandi vaxtastig munu halda áfram að setja svip sinn á íslenskt efnahagsumhverfi næstu árin samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Landsbankans frá því í morgun. Heimilin munu því áfram þurfa að þola þennan vaxtasirkus og verðbólgu. Landsbankinn spáir síðan áframhaldandi vaxtahækkunum úr Svörtuloftum næstu misseri svo koma megi einhverjum böndum á verðbólguna. Spáin er ágætisútgangspunktur í þessa umræðu því að hún gengur út frá því enn og aftur að seðlabankastjóri sitji einn uppi með það að koma skikki á efnahagsmálin á Íslandi. Hvergi er að sjá í fjármálaáætlun að ríkisstjórnin ætli sér að taka þátt í baráttunni við verðbólguna. Viðreisn hefur kallað eftir því að ríkisstjórnin greiði niður skuldir en hún hefur ekki

heldur taka fjármálaráð, Félag atvinnurekenda, Samtök atvinnulífsins, ýmsir hagfræðingar, ASÍ o.fl. undir nákvæmlega þessi varnaðarorð okkar. Niðurstaða allra nema ríkisstjórnarinnar er sú sama: Það er ekki nóg að gert til að verja íslensk heimili fyrir verðbólgunni. Einn stærsti óvissuþátturinn í umgjörð efnahagsmála á næstunni er síðan kjarasamningar sem verða núna í haust. Þar skiptir sköpum að réttaróvissu sé eytt og lagaumgjörð í kringum ríkissáttasemjara styrkt áður en næsta kjaralota hefst. Ríkisstjórnin tafsar og frestar málinu enn og aftur, eins og öllu öðru sem henni þykir óþægilegt. Ég vil því spyrja hæstv. innviðaráðherra og forsvarsmann í ríkisstjórninni hvaða augum hann líti á þessa stöðu. hverju er ekki núna strax ráðist í nauðsynlegar breytingar á vinnumarkaðsmódelinu, vitandi það að óvissan í tengslum við kjarasamninga er helsta ástæða þess að við viðhöldum verðbólgunni?

að þessi tónn heyrist úr ranni Viðreisnar og bara ánægjulegt að sú umræða sé líka hérna í þinginu og það séu ekki bara kröfur um aukin útgjöld látlaust og vanfjármögnun á öllum sviðum. Ég held að fjármálaáætlunin sem birtist sé nokkuð yfirveguð. Það er augljóslega aukið aðhald í henni á öllum vígstöðvum. Það eru líka auknar tekjur, bæði af fyrirtækjum sem mörg hver ganga ágætlega, aukinn tekjuskattur á næsta ári, og það eru einnig áform uppi um að minnka

við þyrftum að gæta ákveðins aðhalds í ýmsum rekstri og ég held að það hafi svo sem gengið eftir. Það sem menn vanmátu er kraftur atvinnulífsins og sá mikli hagvöxtur sem hefur bæði verið á árinu 2022 og núna langt inn í árið 2023. Það getur alveg verið rétt hjá hv. þingmanni að við hefðum þurft að ganga lengra. Núna er fjármálaáætlun til umfjöllunar hérna í þinginu og ég treysti því að fjárlaganefnd sé að fá bæði ráðuneyti og aðra hagsmunaaðila og sérfræðinga til samtals og meti það.

Það er mikilvægt að við áttum okkur á því hver vandinn er og ég held að allir séu búnir að átta sig á því hver hann er. Síðan er kannski næsta skrefið að átta sig á ábyrgðinni. Ég held að það megi segja að ríkisstjórnin sé búin að því

valdheimildir ríkissáttasemjara. Ég vil gjarnan fá svar við því. Það frumvarp var boðað í vor, því var lofað í vor, en við vitum það öll að það er ákveðinn ágreiningur innan ríkisstjórnarflokkanna, ekki síst á forystuflokkurinn í ríkisstjórn erfitt með að koma fram með þetta frumvarp. Hæstv. vinnumarkaðsráðherra sagði það

Ríkisstjórnin er ekki bara að guggna á því að taka til í ríkisfjármálunum í fjármálaáætluninni, og það eru allir sem eru að segja það; Samtök atvinnulífsins, Félag atvinnurekenda, ASÍ, virtir hagfræðingar segja að það sé ekki nóg að gert. Það er heldur ekki verið að gera það sem þarf að gera í vinnumarkaðsmálum. Ríkisstjórnin er líka að guggna á því að eyða þeirri óvissu út, einum helsta óvissuþættinum sem tengist kjarasamningum. (Forseti hringir.) Við þurfum að nesta ríkissáttasemjara með þeim tólum og tækjum sem þarf til að koma á almennilegu vinnumarkaðslíkani og eyða óvissu.

sem hv. þingmaður var að tala um — án þess að við þurfum að fara að rífast um það hér, það má nú bara skoða hagspána. Varðandi síðan stöðu ríkissáttasemjara og

Nú eru þau ekki öll eins og við höfum líka séð að það sem hefur gengið ágætlega þar, í jafnvel 40, 50, 60 ár, virðist hiksta akkúrat núna eftir Covid og þær áskoranir sem þar eru. Þannig að ég ætla ekki að segja að einhver ein leið sé hin fullkomna. Það er alla vega ein leið sem er betri en að valta yfir fólk — og nú er ég ekki að segja að hv. þingmaður sé að leggja það til heldur bara almennt — en það er að taka samtalið.

virðist gera sér grein fyrir að einhverju leyti er málaflokkur hælisleitenda algjörlega stjórnlaus á Íslandi og við sjáum vandann bara vaxa og vaxa. Það sem af er þessu ári virðast fleiri einstaklingar hafa komið til Íslands að sækja hér um hæli heldur en til Danmerkur. Fleiri einstaklingar. Ef við lítum á þetta hlutfallslega þá er ásóknin hingað meira en tuttuguföld á við Danmörku sem áður var þekktur áfangastaður hælisleitenda í Evrópu. Ríkisstjórnin hefur ekki brugðist við á nokkurn hátt í samræmi við tilefnið því þetta er vandamál sem mun bara vaxa ef menn bregðast ekki við og það er auðvitað þegar farið að hafa veruleg áhrif, t.d. í heilbrigðisþjónustu, skólakerfinu og á á húsnæðismarkaði þar sem ríkisvaldið eða sveitarfélög í samstarfi við ríkið leita að íbúðum eða herbergjum um allt og setja jafnvel út fólk sem þar var fyrir. Þetta hefur áhrif víða og minnir okkur á það að til að við getum hjálpað sem flestum þeirra sem eru í mestri neyð þá þarf að nálgast þetta af skynsemi en það þarf líka að hafa stjórn á aðstæðum. Það hefur þessi ríkisstjórn ekki. Málaflokkurinn er stjórnlaus eins og hæstv. ráðherra hefur reyndar viðurkennt. Einu viðbrögðin fram að þessu er litla útlendingafrumvarpið svokallaða sem náðist í gegn í fimmtu tilraun eftir að hafa verið þynnt út í hverju skrefi. Fram að því höfðu stjórnvöld fyrst og fremst gripið til ráðstafana sem voru til þess fallnar að auka á vandann. En það er þó hægt að bregðast við öðruvísi en bara með lagafrumvörpum, því að ég óttast að það sé löng bið eftir því að ríkisstjórnin geri eitthvað sameiginlega í málinu. Því spyr ég hæstv. ráðherra: Hvenær kemur að því að hæstv. ráðherra nýti þær reglugerðarheimildir sem hann hefur hefur þó samkvæmt gildandi lögum til að bregðast við þessu ástandi?

málefnum innflytjenda, þ.e. þeirra sem eru að leita hér eftir vernd. Ég get tekið undir það með hv. þingmanni að staðan þar er alvarleg og vissulega erum við að gera allt sem í okkar valdi stendur í dómsmálaráðuneytinu til að ná tökum á því ástandi sem ég hef kallað stjórnlaust.

þá vil ég minna á að við þekkjum það vel í pólitíkinni, ef hans mat væri rétt, að oft er það nú þannig að lítil þúfa veltir stóru hlassi. Ég er ekki að segja að þetta frumvarp sé lítil þúfa. Það eru í því ákveðnar grundvallarbreytingar sem munu hjálpa okkur mjög til þess að nálgast það regluverk sem um þetta gildir í nágrannalöndum okkar. Það er þannig á þessu sviði, getum við sagt, að vatnið leitar þangað sem leiðin er einföldust og best er tekið á móti. Staðan er sú að löggjöf okkar hér á landi hefur verið með þeim hætti að þær tölur sem hv. þingmaður fer með eru réttar. Það á sér þær skýringar að leiðin er einfaldari hingað inn og við það er ekki hægt að búa. Það er verið að grípa til ráðstafana með reglugerðum. Þær fyrstu munu líta dagsins ljós í samráðsgátt þessa dagana og áfram verður haldið. Það er líka verið að skoða alveg sérstaklega endurmat á

sú nefnd sé sammála niðurstöðu Útlendingastofnunar. Það mun hafa verulegar breytingar í för með sér ef svo verður og færir okkur þá nær því sem er alls staðar annars staðar í Evrópu en við höfum verið mjög

þessu samhengi, hjálpað til við að það náist stjórn á málaflokknum þannig að hægt sé að taka þær ákvarðanir sem best reynast í framhaldinu. En er engin von á heildarfrumvarpi í samræmi við vandann sem tekur á þessu? Ég geri ráð fyrir að svarið sé nei, svoleiðis að hæstv. ráðherra þarf ekki að verja löngum tíma í það. En hann mætti gjarnan segja okkur aðeins

ekki alger samstaða í þessum málaflokki, þ.e. það eru mjög skiptar skoðanir á milli flokka um það hvernig við eigum að nálgast þessi mál. Það er nú þannig í þessum samsteypustjórnum sem hér eru gjarnan við völd að þá þarf að leita málamiðlana

Ég vænti þess að þær lagabreytingar og þær reglugerðarbreytingar sem nú koma og breytt afstaða hjá Útlendingastofnun, eða rökstuðningur, til

aðeins minni skerðingar á allar aukatekjur sem þeir afla sér. En það eru smá hliðarverkanir sem ég hef fengið ábendingar um sem mér finnst áhugaverðar.

getur ekki unnið, það gerist, þá fær viðkomandi greitt úr sjúkrasjóðum stéttarfélags. Allir aðrir myndu einfaldlega fá þann pening í vasann. En af því að viðkomandi er öryrki þá lendir hann í tekjuskerðingum vegna sjúkrasjóðsgreiðslna frá stéttarfélagi, sem mér finnst mjög áhugavert. Ég velti fyrir mér með hæstv. ráðherra hvort ráðherra finnst það vera réttlætanlegt að

Það eru mjög margar og flóknar reglur í kringum þetta kerfi og megingrundvallarreglan er sú

það eigi að koma til skerðinga á bótum, auðvitað innan ákveðinna marka, og þess vegna eru frítekjumörkin mikilvæg, þau eru eðlileg, þau eiga að virka sem hvatar, t.d. til þess að fólk fari að vinna, þess vegna hækkuðum við frítekjumark atvinnutekna um áramótin, svo dæmi sé tekið.

alveg ástæðu til að skoða heildstætt. En í grunninn er ég sammála því að ríkið sé ekki að borga í rauninni aukalega þegar tekjur eru að koma annars staðar frá, þ.e. það frá, þ.e. það komi þá af þeim bótum sem viðkomandi á rétt á. En ætlar sá sem hér stendur að kippa þessu eina atriði sem hv. þingmaður nefndi í liðinn, eins og hann orðaði það? Alla vega ekki í dag, en við hv. þingmaður getum vissulega rætt þetta áfram. Við erum með fleiri mál sem hafa verið til skoðunar hvað þetta varðar og kannski er meginlínan sú að einfalda kerfið frá því sem það er í dag því að í dag er það allt of flókið og alveg ljóst að það þarf að fækka þeim tekjuskerðingum sem er í kerfinu. Þetta eru tekjur sem viðkomandi hefur aflað sér, réttindi sem viðkomandi hefur aflað sér vegna atvinnutekna ættu alla jafna að vera að koma í staðinn fyrir atvinnutekjur hvað varðar greiðslur úr sjúkrasjóði en í almannatryggingakerfinu lendir þetta ekki undir því frítekjumarki sem atvinnutekjur virka annars

kosningaári þar sem 16 milljarðar verða settir í þetta kerfi sem er gott og blessað, en ég veit ekki af hverju fólk sem er á örorkubótum þarf alltaf að bíða aðeins lengur. Þetta er skýrt dæmi sem væri hægt að laga einfaldlega með því að gera þessar greiðslur

Það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir hér, þetta eru réttindi sem viðkomandi hefur aflað sér. En þetta snýst náttúrlega um það að þau réttindi eru þá að skerða þær bætur sem viðkomandi einstaklingur er með vegna þess að þar eru í rauninni aukafjármunir að koma inn til ráðstöfunar fyrir viðkomandi einstakling. Við þurfum svo sem ekki að hafa fleiri orð um akkúrat það. Við vitum að þetta kerfi er flókið.

að við séum búin að tryggja fjármögnun fyrir þessa kerfisbreytingu. Þó svo að hún sé að koma í gagnið 2025 þá vonast ég til þess að við getum samþykkt lög hér á Alþingi, vonandi fyrir jólin, sem munu þá varða leiðina og hægt að vinna að undirbúningi á næsta ári fyrir þessar breytingar.

Herra forseti. Við skulum tala hér áfram um almannatryggingar. Tölum aðeins um það hvernig ellilífeyriskerfið okkar virkar. Tökum sem dæmi eldri konu sem hefur alið börn, rekið heimili og unnið slítandi störf á lágum launum. Segjum að konan hafi engu að síður náð að safna sér lífeyrisréttindum upp á 150.000 kr. á mánuði og nú fer hún á eftirlaun. Hvað stendur þá eftir af þessum 150.000 kr.? Hver er ávinningurinn af því að hafa greitt í lífeyrissjóð? Ávinningurinn, herra forseti, er 50.000 kr. Ríkið tekur restina í formi skatta og skerðinga. Aðeins þriðjungur situr eftir sem auknar ráðstöfunartekjur í hverjum mánuði miðað við það sem konan hefði annars fengið. Við erum að tala um 67% jaðarskatt. Finnst hæstv. ráðherra þetta sanngjarnt? Finnst hæstv. ráðherra þetta réttlátt og finnst hæstv. ráðherra þetta eðlileg meðhöndlun á lífeyrissparnaði fólksins í landinu? Þetta eru spurningar mínar til hæstv. ráðherra og ég ætla að biðja hann um að segja okkur hvernig stendur á því að frítekjumark lífeyristekna, sem er 25.000 kr., hefur ekki haggast meðan ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur haldið um stjórnartaumana á Íslandi.

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Við erum í raun að halda áfram að ræða það sem var hér í fyrirspurn áðan. Er þetta sanngjarnt? Er þetta réttlátt? Ég er alveg sammála hv. þingmanni um það að það eru að það eru of miklir jaðarskattar þegar kemur að þessum málaflokki. Það er auðvitað eitt af því sem við erum að reyna að vinna að núna með endurskoðun á Við erum að reyna í fyrsta lagi að gera það einfaldara, erum að reyna að gera það sanngjarnara og erum að reyna að gera það réttlátara; reyna að gera það þannig að fólk skilji betur hvað gerist ef þú t.d. ferð í vinnu,

og hafði talað fyrir alllengi. Það sama má segja um önnur frítekjumörk. Þeim er auðvitað ætlað m.a. að auka möguleika

þess að í sumum tilfellum virðist vera eins og fólk sé að lækka þegar það fer af örorku yfir á eftirlaun. Það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að skoða. Ef ég man rétt er það nú eitt af þeim þingmannamálum sem hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson hefur flutt hér á Alþingi og ég hef reyndar látið aðeins skoða í ráðuneytinu hjá mér og vonast til að við getum haft það líka til hliðsjónar í þeirri heildarendurskoðun sem í gangi er.

réttindum í lífeyrissjóði en lendir svo í 67% jaðarskatti. Þá fer ráðherra að tala hér um flækjustig. Það er ekkert sérlega flókið við þetta, 25.000 kr. frítekjumark. Það þarf engan starfshóp, það þarf enga margra ára vinnu til að komast að þeirri niðurstöðu að það er ósanngjarnt.

Þetta er bara augljóst. Ég kannski bara endurtek spurningar mínar frá því áðan og minni á að ég er hér að spyrja hæstv. ráðherra um skerðingar í ellilífeyriskerfinu og skerðingar hjá fólki sem er með einhver lágmarksréttindi í lífeyrissjóði en mætir svo þessari gríðarlega þungu jaðarskattlagningu. Ég deili ekki þeim áhyggjum með hæstv. ráðherra að þetta sé svona ægilega flókið

Telur ráðherra að þetta sé það sem lagt var upp með hérna árið 1969 þegar lífeyrissjóðakerfinu var komið á fót, að greiðslur úr lífeyrissjóðum yrðu dregnar svo rækilega frá greiðslum almannatrygginga að ríkið sjálft yrði í rauninni stóri

Virðulegi forseti. Eins og alþjóð veit hefur vandræðagangurinn í kringum Garðyrkjuskólann á Reykjum í Ölfusi verið með öllum ólíkindum og hef ég nokkrum sinnum áður bent á það hér í ræðustól Alþingis. Á síðasta ári tók ráðherra ákvörðun um að allir starfsmenn á Reykjum svo og umsjón með húsakosti og landrými myndi færast yfir til Fjölbrautaskóla Suðurlands. Var þetta niðurstaðan eftir nokkurra ára vandræðagang og óánægju meðal starfsmanna Garðyrkjuskólans og nemenda. Sú ákvörðun að höggva á þann vanda sem við skólann var með því að færa námið undir Fjölbrautaskóla Suðurlands var nauðsynleg og tel ég brýnt að það komi fram að bæði kennarar, nemendur og starfsmenn skólans hafa lýst ánægju með það og þá sérstaklega að hafa losnað undan því helsi sem Garðyrkjuskólinn hefur verið í. Ég vil nota tækifærið og hrósa stjórnendum Fjölbrautaskólans sérstaklega fyrir að hafa tekið mjög vel utan um starfsmenn og nemendur skólans og er það samstarf allt til fyrirmyndar. Hins vegar vil ég segja það að ég var á móti þeirri aðgerð að flytja námið undir Fjölbrautaskólann og er enn þeirrar skoðunar að farsælast hefði verið að viðurkenna að sameining Garðyrkjuskólans við Bændaskólann á Hvanneyri undir merkjum Landbúnaðarháskólans mistókst með öllu og ætti fólk að hafa kjark til að viðurkenna það og leyfa skólanum að blómstra sem sjálfstæða einingu, eins og hann hafði verið rekinn í áratugi með farsælum hætti. Nú eru spurningar mínar þessar: Hefur Fjölbrautaskóla Suðurlands verið tryggt fjármagn með garðyrkjunáminu eftir að skólinn tók það yfir? Hefur skólanum verið bætt þau tæki sem Landbúnaðarháskólinn tók frá skólanum, og hefur meira að segja nýlega Hver er staðan varðandi húsakost og land skólans? Er komin heildstæð áætlun um uppbyggingu húsa og lands og er búið að tryggja fjármuni til hennar? Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og byrja á því að segja í upphafi að ég deili þeirri skoðun hv. þingmanns um mikilvægi þess að hafa öflugt garðyrkjunám í landinu. Ég vil hins vegar segja að ég deili ekki þeirri skoðun hv. þingmanns að það hafi verið röng ákvörðun að skólinn færi undir Fjölbrautaskóla Suðurlands. Almennt er ég þeirrar skoðunar að það séu mikil tækifæri fólgin í því að gera nákvæmlega það sem við erum að gera á Reykjum í samstarfi við Fjölbrautaskóla Suðurlands, þ.e. að leyfa sérhæfðu námi að dafna og tryggja tengingar þess við atvinnulíf undir hatti stærri skóla.

Ráðuneytið hefur verið í gríðarlega góðu samstarfi og samvinnu við Fjölbrautaskóla Suðurlands og forsvarsfólk og staðarhaldara að Reykjum varðandi þennan flutning. Ég tek undir með hv. þingmanni um það að Fjölbrautaskólinn hafi staðið sig vel í þessu, en eins þeir sem starfað hafa að Reykjum. að Reykjum. Í samvinnu við Fjölbrautaskóla Suðurlands höfum við tryggt fjármuni til að stíga inn þegar á hefur þurft að halda. Eðli máls samkvæmt hefur það ekki legið nákvæmlega fyrir þannig að við höfum þurft að stíga inn í með reglubundnum hætti. Við höfum líka sagt að það verði ráðist í fjárfestingar þegar kemur að tækjakosti og öðrum þeim búnaði sem þarna er. Síðan varðandi húsakost og framtíðaruppbyggingu á Reykjum, þá hefur verið hópur starfandi að kortleggja það eins og ég mun koma betur inn á í seinna andsvari mínu.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið hér og það er gott að finna að hann deili þeirri skoðun með okkur íbúum austan Hellisheiðar að þessi góði skóli eigi að fá að dafna og vaxa í því umhverfi sem hann hefur gert frá stofnun, í 80 ár. Ég ætla samt sem áður að leyfa mér að vera ósammála hæstv. ráðherra hvað það varðar að ég tel að námið í þessum skóla sé um margt ólíkt því sem er í Fjölbrautaskóla Suðurlands og hef kosið að líta svo á að það sé millileikur

Skilabréf þessa hóps liggur fyrir og við höfum verið að vinna að áætlun í ráðuneyti mennta- og barnamála, m.a. í samvinnu við önnur ráðuneyti og kynnt það í ríkisstjórn,

hvernig við tengjum atvinnulífið varanlega inn í námið og síðan hvernig við ráðumst í uppbyggingu á Reykjum á húsakosti og öðru slíku. Allt er þetta eitthvað sem þarf síðan að púsla inn í framkvæmdaáætlun sem við erum að vinna varðandi uppbyggingu starfsnáms. Þetta er einn af þeim skólum sem við sannarlega ætlum að byggja upp og ég er mjög þakklátur fyrir að þingmaðurinn skuli spyrja mig hér vegna þess að þá má ramma þetta inn í þingskjöl: Já, við ætlum að standa með garðyrkjunámi á Íslandi og já, við ætlum að byggja upp á Reykjum fyrir það nám.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna(samþætting þjónustu o.fl.). Meginmarkmið frumvarpsins er að samræma ákvæði laga á málefnasviði mennta- og barnamálaráðuneytis við ákvæði laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, nr. 86/2021, sem samþykkt voru undir lok 151. löggjafarþings og tóku gildi í ársbyrjun 2022. Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna fela í sér grundvallarbreytingar á umgjörð samvinnu þeirra sem veita börnum og barnafjölskyldum þjónustu og eru afrakstur heildstæðrar vinnu sem hófst árið 2018. Með lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna var í fyrsta skipti hér á landi lögfest skýr umgjörð sem er til þess fallin að tryggja að börn og foreldrar, sem á þurfa að halda, hafi aðgang að samþættri þjónustu ólíkra þjónustukerfa án hindrana. Þá miða lögin að því að skapa skilyrði til að unnt sé að bregðast við tilteknum aðstæðum eða erfiðleikum í lífi barns með viðeigandi stuðningi um leið og þörf krefur. Lögin leysa ekki af hólmi gildandi lög um einstaka þjónustuþætti og lá fyrir við samþykkt þeirra að mikilvægt væri að endurskoða ákvæði annarrar löggjafar þar sem fjallað er um þjónustu í þágu barna með sama markmið að leiðarljósi. Frumvarp það sem ég mæli fyrir hér í dag er mikilvægur liður í þeirri vinnu. Að auki miðar frumvarpið að því að auka vægi réttinda barna og tryggja betra samræmi þeirra lagabálka sem um ræðir við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 19/2013. Virðulegi forseti. Undir málefnasvið mennta- og barnamálaráðuneytis fellur mikilvæg þjónusta sem veitt er á vegum ýmissa aðila í leik-, grunn- og framhaldsskólum, frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum og á vettvangi íþrótta- og æskulýðsstarfs. Um þessa starfsemi gilda nokkrir mismunandi lagabálkar og er markmiðið með frumvarpinu að endurskoða ákvæði þeirra í því skyni að tryggja aukið samræmi sem og að árétta skyldur og ábyrgð þeirra aðila sem koma að því að veita börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu. Með frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á fimm lagabálkum á málefnasviði mennta- og barnamálaráðuneytis, nánar tiltekið lögum um leikskóla, lögum um grunnskóla, lögum um framhaldsskóla, íþróttalögum, og æskulýðslögum. Virðulegi forseti. Meginefni frumvarpsins má skipta í eftirfarandi þætti: Í fyrsta lagi eru með frumvarpinu lagðar til nauðsynlegar breytingar sem miða að því að samræma hugtakanotkun. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar sem lúta sérstaklega að stefnumótun og áætlanagerð. Í lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna er lögð rík áhersla á heildstæða stefnumótun þegar kemur að málefnum barna, einkum er lýtur að þjónustu. Í þeim lögum sem lagt er til að gerðar verði breytingar á með frumvarpi þessu er að finna fjölmörg ákvæði um stefnumótun. Mikilvægt er að við þá stefnumótun og almenna áætlanagerð sem tengist þjónustu í þágu farsældar barna sé litið til þess að tryggja aukna samfellu þvert á þjónustukerfi og málefnasvið með heildarsýn og sameiginleg markmið að leiðarljósi. Með frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar sem hafa það að markmiði að tryggja aukna aðkomu barna og nemenda að stefnumótun í samræmi við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og tilmæli barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til íslenskra stjórnvalda þar að lútandi. Í þriðja lagi felur frumvarpið í sér ákveðnar breytingar sem miða að því að tryggja snemmtækan stuðning. Skólakerfið sem og íþrótta- og æskulýðsvettvangurinn gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að efla þjónustu í þágu barna og bjóða viðeigandi stuðning um leið og þörf krefur og er mikilvægt að sú löggjöf sem um þá starfsemi gildir sé í fullu samræmi við ný lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Í fjórða lagi eru með frumvarpinu lagðar til breytingar er lúta að skyldum þeirra aðila sem veita þjónustu í þágu barna og í fimmta lagi eru lagðar til breytingar sem miða að því að skýra hlutverk tengiliða, málstjóra og stuðningsteyma og tengsl starfa þessara aðila við störf starfsfólks annarra þjónustukerfa á málefnasviði ráðuneytisins. Með lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna er lögð ákveðin skylda á tengiliði og málstjóra þjónustu í þágu farsældar barna, þ.m.t. til að veita foreldrum og börnum leiðsögn um þjónustu sem er í boði, aðstoð við að fá aðgang að tiltekinni þjónustu og upplýsingar um skipulag hennar. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar í því skyni að tryggja aðkomu þessara aðila á viðeigandi stöðum. Í sjötta og síðasta lagi eru lagðar til breytingar sem miða að því að samræma ákvæði laganna við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Er þar einkum litið til ákvæðis 12. gr. sáttmálans um þátttöku barna. Miða þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpi þessu sérstaklega að því að auka aðkomu og vægi þátttöku barna við stefnumótun, líkt og ég fór yfir hér áðan. Frumvarp þetta er liður í heildarendurskoðun á þjónustu í þágu farsældar barna og varðar hagsmuni barna og fjölskyldna þeirra í víðu samhengi. Flest börn verja stærstum hluta úr sínum degi innan skólakerfisins. Mikilvægt er að lög um leik-, grunn- og framhaldsskóla endurspegli þær áherslur og markmið sem lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna grundvallast á. Til þess að markmið laganna náist þurfa allir aðilar sem koma að veitingu þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra að vinna saman og þar er skólakerfið og íþrótta- og æskulýðsvettvangur ekki undanskilinn. Líkt og ég hef farið hér yfir miða þær breytingar sem lagðar eru til á gildandi lögum að því að skýra betur tengsl og samspil þeirra lagabálka sem um ræðir og skapa þannig forsendur til að lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna komist að fullu til framkvæmda. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá nóvember 2021 er fjallað um að úrræði fyrir börn og barnafjölskyldur verði endurskipulögð í samræmi við lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Mikilvægur liður í þeirri vinnu er endurskoðun úrræða og þjónustu innan skólakerfisins og í því skyni er hafin heildstæð vinna við mótun nýrrar löggjafar um skólaþjónustu. Áformað er að leggja fram frumvarp þar að lútandi á haustþingi 154. löggjafarþings. Líkt og fram kemur í frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir í dag er mikilvægt að skoða þær tillögur sem hér eru lagðar fram með þá vinnu í huga. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er jafnframt lögð áhersla á að aðbúnaður og réttindi barna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. Samþykkt þessa frumvarps sem ég mæli hér fyrir hefur jákvæð áhrif á réttindi barna og stuðlar að því að íslensk stjórnvöld uppfylli í auknum mæli skyldur sínar samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem lögfestur var hér á landi fyrir tíu árum síðan. Virðulegur forseti. Áður en ég lýk framsögu minni vil ég ítreka það að hér erum við eingöngu að ræða breytingar sem varða málefnasvið mennta- og barnamálaráðuneytisins í tengslum við þessa löggjöf. Fyrir liggur að með nýjum lögum um skólaþjónustu næsta haust sem við hyggjumst leggja hér fram og eins ýmsum öðrum áherslumálum er varða leik-, grunn- og framhaldsskólastigið, þá munum við þurfa að koma hingað inn á næsta löggjafarþingi með breytingar á þeim lögum líka. Við kusum að gera það ekki í þessu frumvarpi heldur myndi það eingöngu lúta að innleiðingu þessara laga. Ég vil líka geta þess að við vinnslu þessa máls var það ekki bara unnið í góðu samráði heldur undir forystu þverpólitískrar þingmannanefndar eins og lögin sjálf þegar þau voru sett á sínum tíma.

þakka þingmannanefnd í málefnum barna fyrir gott samstarf og samvinnu við vinnslu þessa máls. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis.

Hér er talað um réttindi barna, samhæfingu, samþættingu, betri aðbúnað, hagsæld og farsæld — nefnið það bara. Á sama tíma og hæstv. ráðherra hefur gefið sig út fyrir að vera besti vinur barnanna

Ég velti því bara fyrir mér þannig að ég spyr: Ef þetta er besti vinur barnanna, hæstv. ráðherra, hvernig er þá versti vinur barnanna þegar fátækt hér hefur vaxið um 44% á síðustu sex árum? Það er ekki hægt að segja að hér séu gæði á ferð þó svo að um sameiningu á milli stofnana sé að ræða þegar einstaklingurinn sjálfur þarf að bíða eftir því árum saman að raunveruleg úrræði séu til fyrir börnin í landinu, raunveruleg úrræði hvort sem lýtur að sálfræðiþjónustu, námi eða hverju einu öðru sem er. Tæplega 40% íslenskra barna eru að útskrifast hér

Virðulegur forseti. Ég og hv. þingmaður deilum því að vilja eftir fremsta megni gera það sem hægt er til að tryggja börnum á Íslandi sem best lífsskilyrði. vil byrja á því að segja við hv. þingmann að staðreyndin er sú að það er mjög gott að vera barn á Íslandi og það er bara gott að segja það í þessum sal vegna þess að þannig er það. En staðreyndin er líka sú að það er á mjög mörgum sviðum þar sem við getum gert betur. Hv. þingmaður nefndi hér og gerði lítið úr mikilvægi þess að aðilar ynnu saman í málefnum barna þvert á kerfi, þvert á stofnanir. Ég er því algjörlega ósammála. Við erum hér að innleiða lög sem krefjast þess að allir aðilar sem vinna saman að málefnum barna tryggi samhæfða þjónustu. Það tekur tíma. Þess vegna erum við að áætla okkur fimm ára innleiðingartíma í þessi lög. Ég hvet hv. þingmann til að heimsækja þau sveitarfélög sem hafa verið í forystu við innleiðingu laganna og fá að heyra sögurnar þaðan af því að með samvinnu félagsþjónustu, skóla, heilbrigðiskerfis, af því að heilbrigðiskerfið hefur verið að koma sterkara inn núna, og eftir atvikum íþróttalífs, sem er líka að koma sterkara inn,

En erum við, ég og hv. þingmaður, ósammála um það að við getum gert betur? Nei, við getum alltaf gert betur og við eigum að gera betur þegar kemur að málefnum barna og þá vil ég sérstaklega nefna börn af erlendum uppruna í íslensku samfélagi þar held ég að við sem samfélag getum gert miklu betur. Við ætlum okkur að gera það og erum að undirbúa aðgerðir í því efni og það tengist ekki hvað síst þeim breytingum sem verið er að gera á skólakerfinu og með nýrri þjónustustofnun í menntamálum sem við munum ræða hér á eftir þessu máli.

Ég er að segja að 44% vöxtur á fátækt íslenskra barna er staðreynd síðustu sex árin. Hann segir mér að heimsækja hina og þessa. Það er vel. Ég get alls staðar komið í heimsókn. Ég bið líka hæstv. ráðherra að heimsækja fjölskyldur fátækra barna og segja þeim og börnunum í leiðinni að það sé gott að vera barn á Íslandi. Það er gott að vera fátækt barn á Íslandi þar sem þér er mismunað, elsku litla barn, og getur ekki tekið þátt í því sem almennt er talið eðlilegt í siðmenntuðu samfélagi sem vill kenna sig við réttarríki og jöfnuð. Hæstv. ráðherra, ég skora á þig að segja við þessi börn að það sé gott að vera barn á Íslandi, gott að vera fátækt barn á Íslandi í boði ríkisstjórnar sem hefur mistekist í öllu við að útrýma fátækt.

málefna barna af erlendum uppruna og aðstoða þau við eða hvetja þau til að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi. Af því að hv. þingmaður nefndi sérstaklega hér áðan að börn sem ekki gætu tekið þátt í því sem önnur börn geta tekið þátt í ætla ég vitna til þess að það sem kom á daginn var að þetta snýst ekki einvörðungu um fjármuni. Jafnvel þó að tómstundastyrkir og greiðslur væru komnar upp fyrir það sem þátttaka kostaði þá voru það félagslegar og samfélagslegar áskoranir til að ná til þessara aðila sem þar skiptu máli. Það er eitt af því sem kemur fram í mati erlendra aðila á stöðu barna á Íslandi, þ.e. þessi mismunur á þátttöku í tómstunda- og íþróttastarfi.